Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom s: - Konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika, drugo čitanje, P.Z. br. 330 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85.Ustava RH i članka 172. u vezi s člankom 190 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se obveze poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandman se mogu podnositi do kraja rasprave, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Hrvate izvan RH i Odbor za vanjsku politiku. Pozivam predstavnicu predlagatelja,

ja ću skratiti ovo moje izlaganje, jer ovo je drugo čitanje. Znači Hrvatska matica iseljenika je slijednik Matice iseljenika Hrvatske utemeljene 1951. g. Danas Hrvatska matica iseljenika djeluje na temelju Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika kojega je Hrvatski sabor donio u prosincu 1990. g. Tim zakonom ona je osnovana kao samostalna organizacija sa svojstvom društveno pravne osobe. Stoga je bilo potrebno zakonski položaj radi i ustrojstvo Hrvatske matice iseljenika uskladiti s novim zakonima a naročito Zakonom o ustanovama. Stupanjem Zakona o ustanovama iz 1993. g. Hrvatska matica iseljenika je trebala ex lege postati javna ustanova koja to, kako to stoji u članku 78. stavku 1. Zakona o ustanovama. U međuvremenu je donijeti čitavi niz propisa u RH s kojima je trebala uskladiti djelatnost i organizacijsku strukturu Hrvatske matice iseljenika a prvenstveno sa Zakonom o ustanovama, ali i sa zakonima o odnosima RH s Hrvatima izvan RH, koji propisuje da je osnivač

izvan Hrvatske, odnosno, središnji državni ured za Hrvate izvan RH. Prijedlog Zakona je usklađen sa svim nadležnim tijelima, te je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, nakon čega je ponovno usklađen s mišljenjima saborskog odbora te nadležnih tijela, saborskog odbora, prvenstveno, koje vodi doktor Ljubić, to je saborski Odbor za Hrvate izvan RH, znači usklađeno je. Stoga je čelni čovjek Središnjeg držanog ureda za Hrvate izvan RH, državni tajnik Milas predložio Vladi Vladi RH, da konačni prijedlog Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika dostavi Hrvatskom saboru na drugo čitanje. Također treba naglasiti da za provedbu ovog zakona, nije uopće potrebno osigurati nikakvo dodatna sredstva, financijska sredstva u državnom proračunu, jer je to samo uređenje odnosno, usklađivanje s drugim zakonima. Upravno vijeće će donijeti statut matice uz suglasnost vlade RH po prethodno pribavljenom mišljenju Središnjeg državnog ureda čiji predstavnici ovdje sjede. Znači on će uskladiti druge opće akte matice s odredbama ovog zakona i u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu, trebaju se donijeti druge uredbe. U pogledu izmjene teksta zakonskoga prijedloga, u odnosu na tekst koji je prošao prvo čitanje u Saboru, uvažene su kako sam već spomenula primjedbe svih nadležnih tijela koje su zapravo, one su bile većinom gramatičke i nomotehničke naravi. U saborskoj raspravi u prijedlogu ovom prijedlogu zakona, primjedbe ovog zakona, bile su doista od nekih zastupnika, ja to želim ovdje naglasiti, bile su općenite naravi i one nisu, zapravo, stvari koje su iznesene nisu bili konkretni neki prijedlozi koji bi zahtijevali neke bitne promjene u samom prijedlogu zakona. Prijedlog zakona predstavlja nužno usklađivanje, ponovno naglašujem sa Zakonima o ustanovama, iz 2008. g. koji je kao lex generali, djeluje i uređuje pojedina pitanja znači ja bih rekla Zakonom o matici, Hrvatskoj matici iseljenika, je u odnosu na Zakon o ustanovama lex specijlis kojim se uređuju samo pitanja koja nisu uređena zakonom o ustanovama. Utvrđeno je da nadzor nad radom Matice obavlja ured, središnje tijelo za odnose RH s Hrvatima izvan RH, pitanja koja nisu uređena ni Zakonom o ustanovama, niti Zakonom o matici Hrvatskoj, Hrvatskoj matici iseljenika, će se urediti kako sam već naglasila općim aktima matice. Utvrđeno je da Hrvatska matica iseljenika djeluje na područjima RH i nema potrebe za osnivanjem ogranaka, ja znam da je ovdje bilo rasprave i čak i jučer još, međutim, ja moram naglasiti da znači, nije to baš tako jednostavno, mi smo raspravljali, ali doista nema potrebe zato što Hrvatska matica iseljenika djeluje i kroz postojeće mreže diplomatsko konzularnih predstavništva kao i kroz naše hrvatske katoličke hrvatske katoličke misije koje su brojne diljem svijeta ali i Matice hrvatske. Znači Matica hrvatska ima u pojedinim zemljama onda gdje je prepoznata potreba za promicanjem nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima, umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva kao što je i gospodarstvo, naravno i javnog života koji skrbi za društveni razvitak. ogranci Matice hrvatske mislim da imaju u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Belgiji, Srbiji i BiH-a, Crnoj Gori i Sloveniji. Znači Hrvatska matica iseljenika doista djeluje kroz sve ove podružnice Matice hrvatske a također najviše zapravo djeluje kroz DKP, odnosno diplomatsko konzularna predstavništva i pogotovo naravno kroz naše Hrvatske katoličke misije. Evo poštovani zastupnici još jednom želim istaknuti da ovaj zakon nije zapravo i ne govori o odnosima RH s Hrvatima izvan Hrvatske nego isključivo Zakon o matici, Hrvatskoj matici iseljenika govori i uređuje se zapravo ono što se već davno trebalo urediti zakonom jer se nije uredio od 1990. godine. Evo, to bi bio nekako skraćeni oblik ovog, inače imala sam još dosta toga za izložiti i s obzirom da je kasno i vas nekoliko vrijednih koji ste ovdje ostali, ja vam zahvaljujem na pozornosti i nadam se da neće, ako bude nekih pitanja ja stojim na raspolaganju i odgovoriti ću vrlo rado na sve, sva pitanja jer imam, mislim da imam odgovore jer smo dobro proučili što ste vi zadnji put rekli u vašim izlaganjima i biti će mi drago odgovoriti na sve vaše upite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici, gospođi Bušić. Imamo repliku, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Uvažena tajnice sa svojim suradnicama, očekivao sam da je ovo bitna tema bez obzira jer se radi Zakon o izmjenama o Matici iseljenika, ali trebala je biti ministrica. I sutra je očekujemo da dođe u 13h ovdje kada bude pitanje korupcije u ministarstvu dok u isto vrijeme Hrvati van Hrvatske poglavito u BiH-a su ostavljeni zbog loše diplomacije, loše borbe za te ljude što nam proizlazi iz Ustava, ostavljeni su sami pa nam Bošnjaci biraju naše predstavnike. Očekujemo ministricu a ima iskustvo međunarodno, bila je i savjetnica malom Slobi, gospodinu Dačiću pa može doći ovdje sutra da brani i Hrvate u BiH-a jer očito nema kad a i da brani što se događa u Ministarstvu po pitanju korupcije u Ministarstvu vanjskih poslova. Zahvaljujem. Odgovor, poštovana državna tajnica gospođa Bušić. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine zastupniče, gospođa ministrica, odnosno potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova gospođa Marija Pejčinović Burić je na putu. A ja mislim da isto prihvatiti ćete da i ja mogu predstaviti ovaj prijedlog zakona i da mogu odgovoriti na sva vaša pitanja. Ako ne mogu, ja ću se potruditi, evo što god imate pitanja nešto a da ja slučajno ne mogu sada ovog trena odgovoriti, ja ću se potruditi i odgovoriti ću. Mislim, nadam se da ćete uvažiti moje odgovore. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Željko Raguž. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče, državna tajnice sa suradnicima, kolege zastupnici. Kako je državna tajnica kazala nama je ostalo kao i prošloga puta kada smo u svibnju raspravljali o Prijedlogu zakona o Hrvatskoj matici iseljenika da govorimo samo o pitanjima načelne prirode iz razloga što i prošloga puta na raspravi 10. svibnja nije bilo konkretnih prijedloga za poboljšanje Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika već su kolege iznosile načelna stajališta često ulazeći sa svojim ocjenama i u nadležnost drugih institucija koje se brinu o odnosima sa Hrvatima izvan RH. Ali i upravo Ali i upravo ta dimenzija je važna i pokazuje da RH razvija taj institucijski okvir koji koji će omogućiti jedan kvalitetniji odnos prema hrvatskom iseljeništvu odnosno Hrvatima izvan RH. Pa je važno podsjetiti da tu postoje kada je hrvatsko iseljeništvo u pitanju četiri ključne kategorije. Dakle, iseljeništvo koje nastaje već krajem 19.-og stoljeća u SAD-u, Kanadi, latinoameričkim državama, kasnije u Australiji, Novom Zelandu. Zatim druga grupacija koja nastaje '60.-tih i '70.-tih godina u europskim zemljama, posebice Njemačkoj, naši radnici na privremenom radu. Treća kategorija, dakle Hrvati, nacionalne manjine u 12 europskih država koji su, njihova pozicija, položaj posljedica je ranijih sukoba na područjima RH i BiH-a jer su sva carstva, sva kraljevstva susjedna prostorima susjedna prostorima BiH-a i RH pretendirala nove prostore kao Mletačka Republika, Austrijsko carstvo, Osmansko carstvo, Ugarsko Kraljevstvo i dvije dakle, u okviru tih 12 hrvatskih hrvatskih nacionalnih manjina, dvije manjine dakle Hrvati u Srbiji i Crnoj Gori koji su autohtoni narod na području ovih država. I četvrta kategorija, najnovije iseljeništvo koje nastaje u zadnjem desetljeću nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Europsku uniju. Pa upravo ove četiri kategorije pozivaju na jedan novi programski pristup ne samo Hrvatske matice iseljenika već i drugih institucija, prije svega Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji je posvećen više u svom radu nekim drugim pitanjima i posebice položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, a i zbog činjenice da je on kako ste i sami kazali u ime Vlade Republike Hrvatske nadležno tijelo za nadzor nad Hrvatskom maticom iseljenika. Sve u svemu, primjetan je zadnjih godina nakon usvajanja strategije o odnosima Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske donošenja zakona, utemeljenja Savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske da Republika Hrvatska uz Hrvatsku maticu iseljenika i njezinu ključnu djelatnost razvija ovaj institucijski okvir. Ja bih se osvrnuo, a što držim da nije dovoljno naglašeno u javnom životu u Republici Hrvatskoj na dimenziju ključnu dimenziju kada je hrvatsko iseljeništvo u pitanju koje je bilo stigmatizirano do 90-tih godina do utemeljenja Hrvatske države da ipak pored uspjeha nacionalne politike Franje Tuđmana, pomirdbe hrvatskog iseljeništva i domovinske Hrvatske, pomirdbe u hrvatskom iseljeništvu gdje su nakon desetljeća počeli surađivati hrvatski i jugoslavenski klubovi ipak sa žaljenjem bi istakao da hrvatsko društvo nije dovoljno otvorilo vrata integraciji onih dijelova hrvatskog iseljeništva u gospodarski, politički, kulturni život u domovinskoj Hrvatskoj. I u tom pravcu Hrvatska matica iseljenika upravo na temeljima nacionalne politike dr. Tuđmana treba poticati tu vrstu odnosa prema hrvatskom iseljeništvu kroz svoju djelatnost i kroz utjecaj koga ima u okviru svoje nakladničke djelatnosti, kulturne djelatnosti, informativne djelatnosti i niza drugih djelatnosti. Ja bih isto također naglasio kako su Hrvati dobili i Strategiju nacionalne sigurnosti i niz dokumenata koji su nastali koji su dio jednog komplementarnog pristupa Hrvatima izvan Republike Hrvatske potrebno korigirati upravo iz razloga što je i u normativnom planu Vlada Republike Hrvatske za 2019. predviđene i korekcije iz zakona o odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, promjene u strategiji i kada se napravi jedna sustavna analiza svih dokumenata, svih institucija koje imamo vjerujem da će onda biti stvorene i bolje pretpostavke za djelatnost Ministarstva vanjskih poslova posebice u onim zemljama gdje imamo hrvatsko iseljeništvo i čitave mreže diplomatske Republike Hrvatske u svijetu. Ono što je važno kazati, a tiče se djelatnosti Hrvatske matice iseljenika koja je prije svega usmjerena na očuvanje kulturnog identiteta da tamo posebice u zemljama gdje su nacionalne manjine kao što je Srbija, Crna Gora ili iako nije, ne radi se o hrvatskom iseljeništvu kao što je pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini da u tim zemljama gdje je ugrožen politički identitet da će biti ugrožen i kulturni kulturnog identiteta Hrvata i u Srbiji, Crnoj Gori, pa i u Bosni i Hercegovini ako se nastavi ovaj proces sa kojim smo suočeni. Zato držim da je zbog komunikacije sa hrvatskim iseljeništvom zbog stjecanja iskustava iz konkretnoga života važan utjecaj, važni su prijedlozi Hrvatske matice iseljenika prema Ministarstvu vanjskih poslova. I u tom pravcu treba inzistirati da se i na takav način pristupa Hrvatskoj matici iseljenika da ne bude dakle dimenzija samo usmjerena na očuvanje kulturnog identiteta, već da ta iskustva iz života hrvatskog iseljeništva, potencijali koji tamo postoje akademske, gospodarske, intelektualne i svake druge dimenzije da budu u funkciji razvoja hrvatske nacije. Upravo hrvatska nacija u proteklih 20 godina zbog svih ovih predrasuda koje postoje prema hrvatskom iseljeništvu nije u potpunosti odgovorila potrebi integracije hrvatskog iseljeništva u mjeri u kojoj je to moguće sa domovinskom Hrvatskom na dva ključna pitanja. Na pitanju liberalnog stjecanja hrvatskog državljanstva i na pitanju liberalnije mogućnosti glasovanja odnosno sudjelovanja na izborima u Republici Hrvatskoj, a to je ono što treba naglašavati i kroz djelatnost Hrvatske matice iseljenika jer se tiče iseljeništva koje je jednostavno ograničeno u realizaciji tih mogućnosti. Držim da glas Hrvatske matice iseljenika treba biti snažnije u tome pravcu, pogotovo što je aktualna Vlada Republike Hrvatske krenula u reformske procese u okviru zakona koji će omogućiti realizaciju ove potrebe. Hrvatsko iseljeništvo je stigmatizirano i u ovom Saboru. To sam se mogao uvjeriti kroz ove dvije godine rada, a po meni je to posljedica činjenice da političke stranke u Hrvatskom saboru osim Hrvatske demokratske zajednice i još nekih časnih iznimki koje pokušavaju voditi računa o hrvatskom iseljeništvu, hrvatskim nacionalnim manjinama u svojim programima nemaju fokus na položaju nacionalnih manjina u 12 europskih zemalja, pogotovo u fokusu nemaju hrvatsko iseljeništvo. Kad bi hrvatske političke stranke imale u fokusu fokusu položaj hrvatskog iseljeništva očuvanje njegovog kulturnog identiteta, položaj hrvatskih nacionalnih manjina, pogotovo kad bi imali interesa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini ja vjerujem da bi bila odmjerenija, racionalnija rasprava u Hrvatskom saboru kada su ova pitanja na dnevnom redu i vjerujem da bi imali konsenzus oko ključnih nacionalnih odrednica prema hrvatskom iseljeništvu i prema Hrvatima u Bosni Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju kako dolazim iz Bosne i Hercegovine zbog aktualnosti i povoda nedavnih izbora u Bosni i Hercegovini i drske, huliganske ambicije ambicije bošnjačkih političkih struktura da nameću Hrvatima legitimne hrvatske predstavnike uz potporu također neodgovornih dijelova međunarodne zajednice, korumpirane, potkupljive, koja se stavila u funkciju političkog nasilja nad hrvatskim narodom već treći put u Bosni i Hercegovini. Hrvatske institucije su na kušnji, ali su na kušnji i svi politički predstavnici u ovome da se oko toga pitanja postigne konsenzus, a ne kako smo svjedoci da pojedine kolege na jedan neodgovoran način uz časne iznimke evo i kolega koji ovdje sjede iz Mosta, koji su na jedan korektan način reagirali prema toj poziciji, uz Hrvatsku demokratsku zajednicu, moraju voditi računa da govore o nečemu što je složenije o čemu ne znaju dovoljno i što dodatno šteti Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da će se u okviru skore rasprave o položaju položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i europskom putu Bosne i Hercegovine upravo vidjeti ta dimenzija neodgovornosti i potreba nacionalnog konsenzusa prema Hrvatima Hercegovini i prema hrvatskom iseljeništvu i prema hrvatskim nacionalnim manjinama. Svaki poticaj iz Hrvatske matice iseljenika u okviru njezine djelatnosti, u okviru informativnog nakladničkog rada u okviru sportskih susreta, u okviru isticanja hrvatskog kulturnog identiteta i značaja iseljene Hrvatske kada je u pitanju kulturni identitet Domovinske hrvatske da treba još snažnije naglašavati ova pitanja ove teme i doprinijeti integraciji hrvatske nacije, domovinske iseljene hrvatske, jer bez te integracije, bez jedne suradnje uvažavanja poštovanja neće biti sigurnosti niti perspektive za domovinsku hrvatsku. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj matici iseljenika sa željom da on doprinese sa svim drugim korekcijama koje su potrebne napraviti kad su drugi zakoni u pitanju, boljoj perspektivi i očuvanja kulturnog identiteta Hrvata u hrvatskom iseljeništvu i hrvatskih nacionalnih manjina. Hvala lijepo. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Ivica Mišić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicama. Ja vam se zahvaljujem. Naravno i drago mi je da je Konačni prijedlog zakona o iseljenim … Matica hrvatska donijela i da taj zakon vjerojatno će nešto doprinijeti u svemu ovome što se danas dešava s našim iseljenicima. Znamo da Maticu iseljenika čini predsjedništvo ovdje u Hrvatskoj sa četiri člana, gdje određuje Vlada. Samo naziv Matice iseljenika je jako lijepa jer matica je nešto što vodi za čim se treba ići. Međutim, znajući da je ona osnovana 1951. godine sa lijepim naznakom Matica Hrvata. Mislim da tada ipak je to bilo jedno drugo značenje gdje je tada trebalo ući među Hrvate koji su bili dobro organizirani u svijetu i pratiti ih šta rade i šta čine. Ne toliko da im se pomogne da se vrate u domovinu hrvatsku već ujedno da se prati. Naravno mi smo to nastavili 90-te godine i uopće ne sumnjam da želimo dobro našim Hrvatima izvan Hrvatske. Međutim, i mi ovdje koji sjedimo u Saboru, koji se evo sačekali smo i kasno vrijeme jer nas zanimaju ti ljudi izvana, međutim, gledajući ovu dvoranu, pogledamo u lijevo to sam govorio i zadnji puta, kad ih apsolutno, apsolutno ne zanimaju Hrvati izvan Hrvatske. Naravno to su oni od 51. godine koji ni tada ih nisu zanimali naravno oni i ne žele da se ti Hrvati vrate. Matica djeluje putem Središnjeg ureda, Ureda za iseljene Hrvate, gospodin Zvonko Milas, mislim i mogu ga podržati da dobro radi, u zadnje vrijeme sam to primijetio i ja mu samo mogu sa zahvalnošću reći – Hvala Zvonko, ali nastavi još više. Jel to je jako, jako bitno. I mislim da ta ekipa koja se sada, i hvala Bogu da imamo taj Ured. Znam i vidim da u samoj Bosni i Hercegovini dosta ste prisutni, a to je jako bitno, tu nas je najviše, na žalost imamo to što sada imamo. Ja bih sada rekao položaj Hrvata izvan domovine. Kakav je njihov položaj? Imamo Hrvate koji su 45. izbjegli, koji naravno ni danas po nekima nisu podobni da se vrate u Hrvatsku. Koji danas imaju probleme dobiti putovnice, dobiti državljanstvo, dobiti sve dokumente. Ja osobno mislima da to ne bi trebao biti problem. Naravno imali smo konzulate, imali smo ambasade, ja bih mogao slobodno reći da i u tim ambasadama i konzulatima nisu ljudi sjedili osviješteni dovoljno hrvatski. Ja bih prije rekao jugoslavenski i nekima čak i ova naša država nije baš po volji, ali žao mi je žao mi je i drago mi je da im nije po volji jer Hrvati su ipak dobili krvlju ovu državu i mi je moramo lagano, naravno da je to teško doći do svega i da bude idealno ali kroz našu borbu i mi političari koji smo ovdje u Hrvatskom saboru moramo se boriti za istinu. A istina je ona stvar koju ne možemo pobiti, ne možemo nikako laž do kraja dotjerati a istinu izbaciti, a istina je ta koja se ne može obrisati. Kakva su prava Hrvata? Ovo što sam malo prije spomenuo nisu baš na velikoj razini, nismo baš i toliko poželili da ta prava ostvare u što kraćem roku. Naravno ako ljudi žive, a žive u Južnoj Americi, Australiji, Americi, Europi ljudi koji su davno otišli mi im stalno postavljamo pitanje kako, ustvari naše institucije gdje god ste došli a to znam iz osobnih nekih razloga, iz familijarnih, ali znam i ljudi koji mi dolaze i govoriti. Vrlo, vrlo teško dolaze i nisu baš primljeni u našim konzulatima i ambasadama onako kako bi trebali biti. Mi znamo koliko Hrvata imamo izvan Republike Hrvatske. Točno 3 i pol milijuna, 4, nitko to točno baš ne zna. Naravno da je teško i ustanoviti ali to je velika brojka, velika brojka ljudi. Znamo da imamo milijardere, znamo da Hrvate imamo izvan koji su veliki poduzetnici. Naši Hrvati su za vrijeme rata i 90-te godine svi stali i svi su sa dušom pokušali pomoći Hrvatskoj. Naravno bez njih mi to vjerojatno ne bi uspjeli napraviti i financijski i bilo kako. Ali ti isti Hrvati kada su došli u Hrvatsku državu nisu im se baš otvorila vrata. Poduzetnici koji su došli dosta ih je propalo, dosta su morali otići, dosta se razočaralo u sustav o kojem ja pričam. Koliko su uložili u Hrvatsku? Jako puno. Jako puno, a mogli su ja mogu reći slobodno pa jedno 10 puta više, da su se njima otvorila vrata i reklo gospodo Hrvati dođite vi ste nam poželjni, mi vas volimo. Nije se to desilo i danas se to gleda kroz nekakvu prizmu što je na žalost i danas poslije 28 godina rata mi nismo poželili te ljude i kao ulagače i kao ljude koji bi došli živjeti u Hrvatsku, a i vidimo što nam se danas dešava. i Hercegovini, evo to je bilo jučer, prekjučer i vidjeli smo taj skandal ja bih tako mogao reći da naši ljudi ne mogu izabrati sebi člana Predsjedništva. to je dugo, dugo vrijeme, a moramo reći jednostavno i mi smo tu sukrivci nečega i naše Vlade sve do sada, pa i sada. Nadam se i premijer naše države da jednom kaže dosta, moramo to rješavati na jedan drugi način. Hrvatska mora stajati iza Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mora, jednostavno to je naša obveza i mi smo se na kraju i taj Daytonski sporazum smo potpisali na žalost sa Srpskom Republikom ali je bit bila ostaviti rat, ustaviti stradanja naših Hrvata i to je najbitnija stvar. Međutim, ja kao Posavljak odavde moram reći za Hrvate iz Bosanske Posavine do sada je vrlo, vrlo malo urađeno. Naravno kada imate Srpsku Republiku, imate Dodika koji nikada nije rekao Hrvati dođite, radite. Njihove kuće nisu obnovljene. Vrlo, vrlo malo, a znamo da su većinski narod bili hrvatski u Posavini, znamo da su bili najbogatiji, znamo da imamo i najviše katastarske zemlje u Bosni i Hercegovini, govorim o Posavini. Ali nismo si baš dali truda da to napravimo kako treba. Ja se u potpunosti slažem da su bosanski Hrvati i posavski bolje da su pobjegli, nego da su izginuli, da je taj mirovni proces nekakav kakav-takav došao. Proces je to dug, ali ali vrlo težak. Što je još žalosnije? Žalosnije je što mi danas u Hrvatskoj državi imamo ponovno iseljenje ja bih rekao gospodarsko, a nije baš toliko ni gospodarsko. Mogao bi reći da više ima iseljenje, ljudi odlaze jednostavno što nisu više sa nama političarima zadovoljni. Ne mogu više gledati neke stvari. Nisu, ja to susrećem svaki dan u gradu. Vidim ljude koji žena i muž rade, pokupe se odoše za Njemačku, odoše. Ja osobno imamo problem, ne mogu radnike naći u svojoj firmi. Nemate više stručnih ljudi. Jednostavno su otišli i odlaze koliko god da im dajete plaću nije više pitanje standarda, već je pitanje povjerenja. I upravo mi koji smo ovdje unutra koji smo u Saboru mi moramo davati povjerenje, pokušati se sjediniti, reći što je dobro dobro je, što nije dobro nije dobro. Ne može sve da ne bude dobro. Ja mislim da ova država i danas i sa ovom Vladom ide u jedan dobar smjer. Vidimo suficite, vidimo kako to sve ide. Zaposlenost, istina ljudi su otišli, ali se i zaposlilo više. I mi jednostavno moramo prihvatiti i to je jedan proces koji treba malo izdržati. A i oporba bi mogla biti malo, ja ne kažem da ne treba napadati. Naravno da treba, ali treba govoriti istinu, uvijek istinu jer istinu ne možemo pobiti. A istina je da je država u problemu evo 25 godina. I ovih 3 godine ja bih rekao ipak se kako god da je desilo se ipak je nešto bolje. Pa evo uzimamo iz Europske unije nekakve novce, povlačimo više nego što jesmo. Naravno za sve se trebaš naučiti, sve je proces, pa i to. Na kraju mogu pohvaliti Ured i vas koji vodite računa o Hrvatima. Znam da se trudite. To je isto proces težak. Kako steći njihovo povjerenje da se vrate u našu domovinu to je naravno na Vladi, naravno na našim ambasadorima, našim konzulatima ljudi koji rade da privlače te ljude, da im govore o Hrvatskoj. Ustvari mi ovdje moramo govoriti istinu i pokušati napraviti red i pravnu državu i mislim da će onda Hrvati shvatiti da mi želimo i njima dobro kao i svima. To je naša, na kraju smo tu. Ukoliko tako ne budemo radili naravno dešavat će se i dalje ovo što se dešava i imat ćemo taj cirkus koji ja mogu reći 25 godina koji meni nikada nije odgovarao. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mišiću na ovoj raspravi. Prelazimo na slijedeću, u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. **Bulj, Miro Uvažena tajnice sa svojim pomoćnicama, kolegice i kolege. Govoriti o izmjenama zakona, rekla je tajnica sve, Matica iseljenika djeluje već dugo, organizirana je kako je organizirana i da ste spomenuli brojne države, ne znam da li ste spomenuli Irsku, u Irskoj bi trebalo razmišljat o Matici iseljenika. Na žalost i brojnim drugim državama zbog nerada i nemara hrvatskih vlada. Nema drugoga krivca. Međutim, Hrvati kao konstutivan narod Bosne i Hercegovine u ovom trenutku su naša ustavna obveza, Ustavom propisana, a svi smo prisegli na Ustav, i o toj temi treba pričati. Ne pričat kao do sada i ne da nam službe ti ljudi kao biračko tijelo kad su lokalni izbori onda ih se zove i što su više siromašni to su ovisniji o političarima u Hrvatskoj i onda ti političari manipuliraju doli narodom u Herceg-bosni, koji su na području, koji su vrlo bitni za Hrvatsku. Ne samo nego strateški, Hrvatska je država strateški na takvom položaju, a Bosna i Hercegovina je u samom tijelu Hrvatske. Imamo područje koje je velikosrpski agresor četnički 90-tih godina napao. Moraju svi znati oni koji su sljedbenici nekakvih ideja da hrvatski narod

Da nije bilo hrvatskoga vojnika i HVO-a zajedno, kad govorim HVO, kad govorim hrvatski vojnik, ne bi bila bi u bihačkoj enklavi veći zločin nego u Srebrenici nad Bošnjacima. Ali sam duboko razočaran kad vidim kakav je odnos bio hrvatske politike prema tim ljudima. Isključivo Isključivo eksploatacija, kao glasačka mašinerija. I to je ono najgore što se događalo, najgore. Manje je bitno bilo jel jednostavno kad govorimo o toj politici, onda, o tome ću poslije o Komšiću, uzrok. Zbog čega je kad je izabran Bošnjački narod hrvatskoga predstavnika, koji kaže da jedino što ima hrvatskoga u sebi je metak od HVO-a. Vjerojatno sve govori kakvoga su Bošnjaci izabrali da zastupa hrvatsku, koji vrijeđa sve što je hrvatsko. Ali moramo kazati istinu, da Čović i HDZ u tim trenutcima su morali uvjetovati … nikakve dole koalicije, sa bilo SDA ili bilo kim. To je činjenica. Smatram, da ova priča treba završiti. Jedan me čovjek nazvao iz Bugojna, Hrvat, da je dolje Nisvet Gasal, upravitelj inače bio logora na stadionu u Bugojnu, koji je upravljao, gdje je počinjeno masovni zločini i on je osuđen sa nekakvom smiješnom kaznom 23 su ubijena hrvatska hrvatska civila i vojnika, 19 nema im traga, ta priča je još neistražena. Sad je on dužnosnik na tome području. Oni se rugaju, čak je bio i u Izbornom povjerenstvu čini mi se u Bugojnu. Ta priča je žalosna kakav je odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Mi u Hrvatskoj imamo nacionalne manjine koje su trenutno na vlasti. Kolega Mišić je malo prije spominjao. Jel su potrebne njihove ruke da ih se dižu da bi opstala ova Vlada, trgovačka. Inače bi se lupilo šakom od stol jer je hrvatski narod konstutivan narod, ne manjina u Bosni i Hercegovini. Da imamo politiku i političare. Političari su koristili te ljude isključivo kao eksploatacijsko polje u predizborno vrijeme. I to nije dobro i triba narod osvijestit. Ja ovdje ne bih napadao, evo nema kolega iz SDP-a, vrlo malo nas je nema nikoga. Ipak, moramo reći istinu, Zoran Milanović je otišao u Mostar kad je bila kriza. Ne … ja pravo, oduzimam pravo da oni, SDP ili bilo koja druga stranka ne mora braniti te ljude na područjima Bosne i Hercegovine, ne branit, nego je to ustavna obaveza. Smatram da je vrijeme da se udari šakom, smatram da, šakom o stol i da se taj proces rastakanja hrvatskoga naroda na tom području zaustavi. To je ustavna obaveza, ovo nije stav moj, to je ustavna obaveza. Da se ulaže dole u institucije, da se ulaže u ljude, a ne da se te ljude u biti prisiljava da iseljavaju iz toga područja da doseljavaju u Hrvatsku i treće zemlje. Znači, što više ulagati na ta područja da opstanu ti ljudi, od bolnica, od škola, od sveučilišta, ulagati što više. Ja mislim da će se kolege evo koji zastupaju predstavnike hrvatske kažu dijaspore, Hrvata iz Bosne i Hercegovine, da će se oni složiti da niti jedna Vlada Republike Hrvatske nije se dobro odnosila prema ljudima, prema našem narodu u Bosni i Hercegovini. Niti i jedno jel' da je, ne bi Hrvati bili u poniženoj situaciji kao konstitutivan narod ne manjina. U … imamo primjer da je manjina na vlasti, ne konstitutivan narod imamo tri naroda Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Mi moramo i s ove govornice poslati poruku Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Da nisu ostavljeni sami. To premijer mora kazati niste sami, borit ću se za vas, to je moja ustavna obaveza. Ako nismo se spremni boriti za Ustav koji smo izglasali onda mora otići ća, a ne davati balone neke izjave kao to je čudno što se to događa. Pa ti si premijer Andrej Plenković. Da, to je bitno. Bitno je imati snage zaštititi. Nebitno je ovdje jel' to SDP-e, ili HDZ-e, ili Most nije uopće bitno ili SDSS. Svi u parlamentu imamo Ustav moramo ga poštivati. Hrvati su zaboravljeni u Bosni i Hercegovini i služe isključivo kao biračko tijelo i ništa više. I kao da je logika bila, kao logika poglavito HDZ-e koji ima najveće tu glasačko tijelo to su greške vaše morate ih priznati. Što je narod dolje siromašniji, što je gore on će biti ovisniji o nama. To nije dobro. To ljudi vide. Znači tim ljudima treba slati poruku nade. Žao mi je ovdje što nisu možda u jutarnjim satima rasprava, pa da to čuju ljudi naše poruke na tome području. Jer mi kao da kažemo tim ljudi odlazite otale, kao da im nemamo interesa osim u predizborno vrijeme. Pa mi smo imali 6 generala u Haagu. Pa zamislite do nazad dvije godine do ministra Šprlje nitko ih nije posjetio. Tko ih je posjetio? Tko ih je od ministara razine, premijera? Neće … /Govornik se ne razumije/… ne to je istina. Hrvatska država se u žalbenome roku, možete izaći tajnice slobodno pa me demantirajte, nije dala niti jedan prigovor. Ministrica sadašnja, tada tajnica knjigu koju je napisao general Praljak nije sufinancirala. Muči joj se tražeći načine da dokaže istinu. To su istine. To su istine i činjenice smatram da i HVO i Hrvatska vojska hrvatski vojnik. To imam legitimno pravo o tome pričati jer sam godinu i pol dana bio na području Bosne i Hercegovine u Domovinskom ratu i ponosan sam na svakog vojnika Hrvatskog vijeća obrane, na svakog onoga koji je došao iz Bosne i Hercegovine Hrvata i uključio se odmah u postrojbe Hrvatske vojske i branio Hrvatsku i to je nerazdvojivo. To je nerazdvojivo. Služe nam samo po potrebi sada. Govorim o politici, po potrebi jer da nije tako da se Ministarstvo vanjskih poslova nije bavilo sa stvarima sa kojima se bave osim onim stvarima za što bi se trebali boriti, a to je borba za Hrvatske isključivo to je jedan od prioriteta uz sve ostalo. Nije to radilo ministarstvo. Ne govorim osobno o vama ili bilo kome. Nisu to radili, ne. I ovaj slučaj koji kolega Grmoja spominje puno je bitnije to kako korupcija u ministarstvu, veleposlanstvima nego borba za ove ljude što je ustavna obaveze. Vidjet ćemo sutra jel' će doći ministrica. Još jednom žao mi je što loša politika hrvatske Vlade iseljava hrvatske ljude, što ćemo na žalost morati proširivati Maticu iseljenika i na Irsku i druge države gdje nije osnovana zbog loše politike koja je. Jedino danas mladi mogu ostati da ne otiđu ako imaju članske iskaznice stranaka na vlasti. Svi ostali nemaju šanse u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Naravno da ti ljudi iseljavaju sada i put drugih zemalja osim onih koje su bile tradicionalno Hrvati u koje su se iseljavali u prošlom stoljeću. Evo, što ćete poduzeti po pitanju osnivanja Matice iseljenika u Irskoj i Matice iseljenika u drugim državama koje nisu tradicionalne i nemaju osnovane, a sve veći je broj Hrvata jer jednostavno imamo sada više Hrvata u Irskoj nego u nekim drugim državama gdje imamo osnovanu Maticu iseljenika? I još na kraju bi samo poslao poruku i u ime Kluba da moramo poslati snažnu poruku da smo uz Hrvate to je naš konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini i da je naša obaveza i da moramo to kazati izvršnoj vlasti, premijeru kazati da su dužni zaštititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, inače krše Ustav i trebali bi odstupiti ako se ne ponašaju u skladu s Ustavom. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Miri Bulju. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Miro Kovač. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedatelju, srdačno pozdravljam gospođu državnu tajnicu sa suradnicama danas, večeras u Hrvatskome saboru. Znači ovaj Prijedlog zakona se odnosi na Hrvatsku maticu iseljenika, a temeljni cilj je usklađivanje sa Zakonom o ustanovama i definiranje da je u ime Republike Hrvatske kao osnivača da će osnivačka prava obavljati Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U Prijedlogu zakona je definirano koje su temeljne zadaće Matice, tj. Hrvatske matice iseljenika, to je organizacija i provođenje kulturnih, znanstvenih i obrazovnih športskih nakladničkih informativnih i ostalih aktivnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koje su namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Izdavanje časopisa, knjiga drugih publikacija i audiovizualna djela, organizacija kulturnih umjetničkih, športskih priredbi od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske i njegovanje i poticanje suradnje sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svoga djelovanja. Sve to hvale vrijedno i pozitivno i ja znam iz vlastitog iskustva da su djelatnici Hrvatske matice iseljenika entuzijasti, puno toga lijepoga se događa. Ali isto tako moram reći i to ću reći sa svojim vlastitim iskustvom življenja izvan Republike Hrvatske da Hrvatska matica iseljenika nema vidljivost. Ona nema vidljivost izvan Republike Hrvatske tu moramo biti vrlo jasni i ako zaista želi tu jednu vidljivost ostvariti, ona mora imat svoje ogranke. To je vrlo jasno, kad govorimo o iseljenicima. Znači iseljenici prema onome što vidimo u strategiji za Hrvate izvan Republike Hrvatske znači ne Hrvati u Bosni i ne nacionalne manjine, znači Hrvati koji su manjine u europskim zemljama npr. u Gradišću, ili Vojvodini u Srbiji, u Rumunjskoj. Znači Matica iseljenika to znači iseljeni Hrvati, Hrvati koji su se iselili u Europu, prekooceanske zemlje i koji tamo žive već nekoliko generacija. Takvih je sve više. I o njima treba zaista skrbiti. Tu je potpredsjednik Sabora, on je večeras i predsjedatelj ove sjednice, predsjeda ovom raspravom, često je u Njemačkoj i u Njemačkoj je broj Hrvata narastao u 5 godina na 370 tisuća. A taj broj ne obuhvaća one Hrvate koji imaju njemačko državljanstvo, niti one Hrvate koji imaju državljanstvo Bosne i Hercegovine npr. a nisu se deklarirali kao državljani Republike Hrvatske, a možda ga imaju. Tako da je realno govoriti o nekih 500 tisuća Hrvata u Njemačkoj. To znači da je broj Hrvata u Njemačkoj jednak onom u Bosni Sad kad malo pogledamo samo taj jedan primjer, to je jedna zemlja imamo još i Austriju, imamo Švicarsku, imamo Švedsku, imamo druge zemlje gdje ima puno Hrvata, iseljenih Hrvata. Znači koji nemaju status nacionalne manjine. Na koji način je naša država tamo prisutna? Hrvatska matica iseljenika će biti prisutna preko čujemo preko DKP-a to je dobra namjera, to je lijepo, to je fino. Preko Hrvatskih katoličkih misija, dobro. Bilo bi važno da bude tamo prisutna sa jednim svojim ogrankom, vrlo važno da bude i vidljiva jer nije dovoljno osloniti se na Hrvatske katoličke misije i reći, dobro oni imaju tamo hrvatsko … oni se tamo bave folklorom, mi nemamo tu snagu. Hrvatska država mora pokazati tu snagu i skrbiti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske u ovom slučaju o iseljenicima. Kad malo pogledajte ovaj drugi resor, to je ministrica Divjak, bavi se obrazovanjem, školstvom, prosvjetom. Jesmo li mi na adekvatan način zastupljeni na obrazovnom plan u tim zemljama? Jesmo li? Nisam baš siguran. Znači ima puno prostora za poboljšanje prisutnosti hrvatske države, hrvatska država ne znači Hrvatska katolička misija. Hrvatska katolička misija je posebna priča. Hrvatska katolička misija je nositelj temeljni aktivnosti Hrvata izvan Republike Hrvatske. I to je odlično. Bio sam u New Yorku kao ministar pa mi je rekao župnik, mi radimo ono što bi ste vi trebali raditi. Zato smatram da je ovo što večeras čujemo i od državne tajnice i ono što radi kolega Milas kao državni tajnik, i ono što radi hrvatska Vlada u zadnje dvije godine pohvalno, jedan iskorak, jedan doprinos renesansi kada govorimo o percepciji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ali moramo biti prema sebi iskreni, mi možemo i moramo bolje. To mora biti naš cilj, mi moramo zaista kao država osigurati iseljenim Hrvatima one temeljne usluge pod navodnicima. A temeljna usluga nije samo da mogu otići u konzulat, u Minchenu, Frankfurtu, Dortmuntu ili u Beču, nego da mogu svoju djecu poslati u hrvatsku školu i da će pri tom imati hrvatske udžbenike i hrvatske profesore, učitelje koje će poslati hrvatsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa. To mora biti naš cilj. E sad pazite ovo, to je bivša Jugoslavija radila. I to mnoge Hrvate boli, da je bivša Jugoslavija, ona Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija toga imala. I mi to možemo napraviti u suradnji sa državama u kojima se Hrvati nalaze kao iseljeni Hrvati. Ja sad govorim o iseljenim Hrvatima. Znači ovo je pozitivno, ja sam sretan da ova Vlada čini jedan iskorak na planu percepcije i rada sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Hrvatska kao država može i mora bolje, a naravno da mora biti naš cilj što? Da mi u Hrvatskoj provedemo one potrebne zahvate, zvuči bolje nego reforme da se nešto drugo dogodi, da za nekoliko godina 10, 15 godina kada se nešto u Hrvatskoj znakovito promijeni, kad bude više novaca u džepovima, kad budemo mogli još bolje živjeti, da onda osnujemo u Hrvatskoj Hrvatsku maticu useljenika. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Kovaču. na ovoj raspravi nadahnutoj. Sljedeća rasprava poštovani kolega Božo Ljubić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospođo državna tajnice sa suradnicama. Prvo, želim vam se zahvaliti što ste pohvalili marljivost nas zastupnika koji smo danas ostali ovdje u ime Vlade, a ja ću se vama i Vladi dakle revanširati dakle, podrškom ovom zakonu. Međutim, bez obzira što je pred nama Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika koji zapravo u svom sadržaju predstavlja ustvari jedan tehnički akt, dakle usklađivanja zakonodavstva odnosno Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika sa Zakonom o ustanovama i pravnim okvirom Republike Hrvatske u ovoj domeni koja se bavi odnosima Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ja ću u svojoj ovoj raspravi zapravo fokusirati se na naše iseljeništvo i na ulogu Matice kako je ja vidim u tom kontekstu. Hrvatsko iseljeništvo i tu se ne bi sasvim baš složio ni sa ovom raspravom gospodina Kovača, iako se sa većinom toga što je rekao slažem, zapravo je nastajao u nekoliko valova. prvi val je bio potaknut zapravo ili potjeran nadiranjem otomanskim sa jugoistoka i tako su se dakle stvorile hrvatske nacionalne manjine u susjednim državama Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, Italiji. Drugi opet veliki val je bio na prijelomu 19. i 20. stoljeća, dakle kada su naši Hrvati iseljavali iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske većinom u prekooceanske zemlje dakle, Novog Zelanda, Australije, Amerike, Amerika, Južne Afrike itd. Treći val je bio dakle u 20. stoljeću kada su iseljavali u europske zemlje u potrazi za poslom. I danas imamo naravno jednu novu dijasporu koja je potaknuta ulaskom Hrvatske u Europsku uniju gdje mahom mladi, obrazovani ljudi u potrazi za boljim poslom odlaze u europske zemlje. Međutim, ovaj val iseljeništva mislim da je samo privremen i da će se ti ljudi vrlo brzo vraćati ovdje kako Hrvatska dostiže europske standarde u ekonomskoj i socijalnoj sferi i to naravno i institucije koje se bave našim iseljeništvom konkretnom slučaju Matica dakle i svoje modalitete rada trebaju prema tome modelirati. Što se tiče dakle same aktivnosti Matice o tome sam nešto i govorio kada je bila rasprava u prvom čitanju Zakona. Međutim, usvajanje čitavog zakonodavnog okvira Republike Hrvatske u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske nakon usvajanja Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske uspostavom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske dakle, radom ovoga Odbora mi smo dobili jedan vrlo koherentan okvir za bavljenje Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što je sada pred nama treba taj okvir ispunjavati sadržajno. I to je dakle zadaća svih ovih institucija koje sam malo prije spomenuo. Ja sam i u raspravi svojoj dakle ponavljam prilikom rasprave u prvom čitanju spomenuo neke pozitivne primjere Matice koji i danas još uvijek traju. Zapravo spomenuo sam pozitivne primjere naših iseljenika koji su svojim donacijama zapravo doprinijeli u kulturnoj sferi Republike Hrvatske, ali isto tako i boljem povezivanju Republike Hrvatske sa njihovim novim domovinama pa sam tada spomenuo … Zlatka Balokovića i … Baloković koji je omogućio školovanje naših sunarodnjaka u prestižnim sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama. Spomenuo sam dakle velike donacije američkih Hrvata uključujući naravno na prvom mjestu

nastavio se i danas. Međutim, tada je to bila izraz solidarnosti i pomoći dakle ugroženom narodu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Danas se to fokusira dakle na programe u ekološkoj sferi, ali u isto vrijeme ti mladi ljudi koji dolaze iz svijeta se kroz sportske aktivnosti, kroz obrazovanje, kroz druženje i da … približavaju domovini svojih predaka. ne razumije/ … međutim zadnjih godina zbog ukupnog da tako kažem političkog konteksta u svijetu da se ponovno reaktualizira u multilateralnim svjetskim asocijacijama pitanje dijaspora. evo prošle godine Vijeće Europe odnosno Parlamentarna skupština Vijeća Europe aktivirala jedan program regionalne mreže o dijaspori. osobno kao predstavnik Hrvatskoga sabora odnosno kao predsjednik Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske sam sudjelovao na oba dva sastanka od Lisabona i prije nekoliko dana u Kijevu. Ja vam mogu reći dakle da zemlje koje nama mogu biti u mnogočemu uzor su također ovaj naš institucionalni okvir ocijenili kao odličan primjer za bavljenje iseljeništvom svojih zemalja. Ali isto tako neke od zemalja mogu biti nama uzor. Ja sam iznenađen bio kada sam dakle u Kijevu razgovarajući i slušajući francuskog kolegu koji je zastupnik u francuskom Parlamentu doznao da Francuska itekako polaže na uključenje Francuza izvan Francuske u izborni proces Republike Francuske. Makar se to kod nas i kod nekih kolega koji danas istina nema ovdje u Saboru to gleda kao relikt iz prirode osamostaljenja Republike Hrvatske i nešto što možda nije primjereno. S tim u svezi nije možda primjereno replicirati kroz raspravu. Ja bih se obratio na izlaganje kolege Bulja s obzirom da je govorio u ime Kluba, pa nije bilo moguće replicirati. Mislim da nije primjereno zapravo Hrvate u Bosni i Hercegovini proglašavati kao glasačkom mašinerijom HDZ-a. Prvo to je za nas ponižavajuće, uvredljivo. S druge strane ukupno 3 zastupnika birana izvan RH, ovo je Hrvatski sabor od 155 je zapravo toliko malo da to ne može biti motiv ni za kakvu glasačku mašineriju, a ovo je Hrvatski sabor, ovo nije Sabor samo RH, ovo je Sabor svih Hrvata u svijetu za što se mi trebamo zalagati to je zapravo da se poveća broj tih zastupnika i da i ostale stranke kandidiraju svoje kandidate za ovu listu. Ono što želim reći ovdje vezano za hrvatsko iseljeništvo, Hrvatska nije iskoristila sav potencijal i to je kolega Raguž lijepo u svom uvodnom izlaganju u ime kluba istakao i na nama je svima da taj potencijal iskoristimo na najbolji mogući način. Taj potencijal nije samo u financijskoj sferi, iako hrvatsko iseljeništvo šalje godišnje u doznakama preko 2 milijarde eura u RH. Taj potencijal uključuje znanje, iskustvo življenja u razvijenim sustavima, organizacijske sposobnosti, odnos prema radu itd. Danas sam evo, oko podne, sudjelovao na jednom događaju otvaranje ureda

a sada komentator .../Govornik se ne razumije./... gdje su zapravo radi se o ljudima koji su se vratili prvi put u Hrvatsku, neki se nisu vratili, ali zapravo svoje znanje, svoje iskustvo su spremni staviti na raspolaganje svojoj staroj domovini. Hrvatski sabor, odnosno odbor kojim predsjedam je imao tematsku sjednicu kao što znadete i sudjelovao je središnji državni ured i Ministarstvo vanjskih poslova s ciljem da se potakne uključenje hrvatske dijaspore u gospodarski i ekonomski život RH. I ono što ja želim ovom prilikom reći dakle da institucije RH trebaju i trebamo svi skupa dograđivati ovaj institucionalni okvir i nastojati svi skupa iskoristit ogromni potencijal. O BiH najbolje sam govorio, o tome je govorio kolega Raguž dosta, govorio sam jutros u uvodnom obraćanju u ime kluba, ali naravno to što se desilo izbor .../Govornik se ne razumije./... predstavnika u predsjedništvo je snažno pogodilo naše iseljeništvo, mnogi od njih se tuže. Iz moje blizine znam nekoliko primjera gdje je našim iseljenicima uskraćeno pravo glasovanja od strane središnjeg izbornog povjerenstva, iako su imali sve valjane dokumente, Hrvatsku se optuživalo da se miješa, dakle neopravdano, a zapravo ova institucija BiH su onemogućile veliki broj Hrvata da izraze svoju volju na glasovanju u BiH. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Boži Ljubiću na ovoj raspravi. Imamo replike. Poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Kolega Ljubiću, rekao sam vam, sad ću vam ponoviti, da Hrvatska ima obavezu Ustavnu skrbiti o ljudima, o Hrvatima u BiH kao konstitutivnom narodu. Međutim je činjenica kad je izabran Komšić i prvi i drugi put, vi ste ušli u vlast s njima, u vlast da bi uhljebljivali, niste uvjetovali, tada uvjet da ne može vas predstavljati taj čovjek, nego ste s njima šorovali na nižim razinama. To je činjenica. Ja nisam ovdje rekao da ti ljudi, da su oni mašinerija, nego jedino ih posjećivate kad je vrijeme izbora i kad su im potrebni glasovi. …/Upadica se ne čuje./… Jedino ih tako promatrate, kao birače, glasačko tijelo, vi ste ti koji ste doveli u ovu situaciju Hrvate u BiH. I zbog Ministarstva vanjskih poslova, zbog hrvatske politike, a i zbog vas koji ste se ispod stola dogovarali i potpisivali koalicije sa SDSS-om na svim razinama.

ne smatram, ne sumnjam u vaše dobre namjere prema Hrvatima u BiH, međutim način kako to izražavate zapravo ne koristi Hrvatima u BiH. Retorika koju ste vi i sada primijenili zapravo ide na ono sami ste sebe granatirali. Zapravo to konačno amnestira one koji su dekonstituirali Hrvate i na srpskoj i na bošnjačkoj strani, zapravo mi se borimo koliko možemo. Hrvatska nije učinila sve što je mogla i trebala, to je istina, u periodu kad su Hrvati dekonstituirani, ali tada nije bila ovdje vlast ova HDZ-ova, bila je zapravo u Banskim dvorima vlast SDP-a na čelu sa gospodinom Račanom, to je bila 2001., 2002. godina i Mesić na Pantovčaku. I to je bio period kada su se desile procesi dekonstituiranja, nametnuti amandmani, izmjene izbornog zakona, a zapravo ja osobno sam ishodio tužbom Ustavnom da se stvari vrate na izvorne principe. I mi se dole borimo, a ovdje od Sabora tražimo da nam pomogne i institucija RH. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Boži Ljubiću. Povreda Poslovnika kolega Bulj, izvolite. **Bulj, 238 članak 5. Vi omalovažavate mene i moje riječi. Ovo sve što sam ja rekao napisao je i govori o tome konstantno Nino Raspudić koji poznaje dobro i koji dolazi iz tih krajeva i ja sam tu suglasan. Vi ste ispod stola tezgarili koalicije, a niste uvjetovali da Hrvati biraju svoje predstavnike. Podvalili su vam kukavičje jaje zbog vaših interesa koji ste vodili čelnu politiku, a Hrvate trebamo, imamo obavezu zaštitit mi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Kolega Bulj, zahvaljujem. Molim vas nemojte zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika jer nitko vas nije omalovažio, nego je kolega Ljubić iznosio svoj politički stav, kao što ste i vi iznijeli svoj politički stav, a kad se govori o omalovažavanju možemo sad govorit da ste i vi njega omalovažili. Dakle molim vas nemojte zlouporabit institut Poslovnika i držite se rada u Saboru, onako kako je to primjereno u ovom Visokom domu.

Hrvati izvan Hrvatske, da imaju više predstavnika u Hrvatskom saboru, znači i Australija, Južna Amerika, pa ček i Njemačka ako ima 500000 da to više ljudi sudjeluju, da mi pokažemo njima da mi njih želimo. Druga stvar, mi moramo znati, da u Hrvatskoj i danas u Tuzli imate 27000 Hrvata i oko Tuzle, Sarajeva i ostalih područja koja su koja su nastanjena a još uvijek su tamo, međutim, rekao bi Bulju, siromašni Hrvati u BIH glasaju za HDZ. Nije to istina, ljudi u BIH nisu siromašni, oni su siromašni, samo pomoći pomoći na jednom političkom dijelu ili ljubavlju prema njima kao prema Hrvatima u BIH, ne siromaštvo, oni imaju sve, samo im treba sigurnost i Hrvatska država vodi računa o njima. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani kolega Mišić, odgovor, poštovani kolega Ljubić, izvolite. Zahvaljujem se. Dakle, slažem se potpuno kolega Mišiću, s time, dakle, Hrvati glasuju, dakle i Hrvati su žrtvovali i ja moram priznati, dakle, svoj unutar hrvatski politički pluralizam, zato što im je promjena Ustava, izbornog zakona na štetu Hrvata je prisilila zapravo da se udruže oko jednog političkog projekta, da bi uopće bili bilo kakav čimbenik. To je živa istina, a ne zbog toga što bi uvijek to i željeli. Ono što ja želim reći ovdje, s obzirom da nisam digao potvredu poslovnika kolegi koji je maloprije to podigao, ja sam prvi odbio ulazak u vlast platforme i prihvatio radio opoziciju, nego pristati na projekat bošnjački, vlasti bez hrvatskog izbornog legaliteta, odnosno, na BIH bez Hrvata, evo toliko da se znate. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi. Imamo završnu riječ, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Željko Raguž.

Završno bi kazao da Hrvatska matica iseljenika, u okviru svoje djelatnosti treba poticati angažman i druge državne institucije RH da bi mogla realizirati svoju djelatnost. Bez angažmana drugih institucija RH prije svega obrazovnih institucija i njihovog angažmana u hrvatskom iseljeništvu nije moguće realizirati nastojanja koja ima iseljenika u okviru svog programa očuvanja hrvatskog, kulturnog identiteta u iseljeništvu. Vjerujem da će se u okviru programa ove vlade, svi reformski zahvata stvoriti uvjeti za realizaciju takvih ciljeva. Kada je u pitanju spomenuta dimenzija odnosa Hrvata u BIH prema svim iskušenjima koja su se pojavljivala tijekom godina rata u BIH, Hrvatskoj godini nakon rata, hrvatski narod u BIH svjestan vrijednosti izazova vremena mogućnosti utemeljenja Hrvatske države, sa svim svojim intelektualnim ljudskim potencijalima, uvijek je imao pristup potrebi oslobađanja RH, reintegracije i njezinog teritorija, na prvome mjestu. A na drugome mjestu neovisnost svih prigovora koji su nazočni u javnom životu svih ovih g. bila je njihova sudbina u BIH. Ja vjerujem da samo oni koji ne poznaju realnost i političkog života u BIH mogu optuživati političke predstavnike Hrvata u BIH koji nisu savršeni, ali koji rade u puno puno složenijim uvjetima, od uvjeta kakvih imaju politički predstavnici u RH. Niz je detalja koji objektivno zbog okolnosti kakve jesu zbog u životu, političkom životu u BIH, koji promaknu ljudima, promaknu nama u BIH, a kako neće Hrvatima u javnom životu u RH. Zato se treba paziti brzih ocjena, mi nismo savršeni, ali sigurno odgovornost za naš položaj dijele i RH i međunarodna zajednica. U okviru teme koja je sada na dnevnom redu, dakle, konačnom prijedlogu Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika, završno bi kazao da imamo značajna poboljšanja u okviru ovoga zakona, potrebu usklađivanja sa drugim zakonima i otvaranje perspektive za bolji angažman Hrvatske matice iseljenika u hrvatskom iseljeništvu. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Željku Ragužu. Završna riječ u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, evo, malobrojne kolege ovdje u Saboru, državna tajnice sa suradnicima, ove izmjene zakona, naravno da ćemo podržati, ovdje nema ništa sporno, rasprava je otišla u jednom drugom smjeru, zalaganja za prava Hrvata u BIH, mislim da smo mi svi tu na istoj liniji. Međutim, mi ne možemo govoriti o nikakvoj zaštiti Hrvata, ne možemo govoriti o zaštiti našeg naroda, ako smo od naroda ocijepljeni. U ovom trenutku, dok sam slušao ovu raspravu kolege Bulja, kolega Ljubića, kolege Raguža, pročitao sam na portalima vijest da je Ministarstvo uprave odnosno da je Večernjem i Jutarnjem listu dojavljeno da je Ministarstvo uprave srušilo referendum o izmjeni Izbornog sustava. Budući da su sve naše institucije očito okupirane od strane HDZ-a, budući da ministar uprave Lovro Kuščević nije dopustio promatračima Inicijative za izmjenu izbornog sustava da sudjeluju u u kontroli prebrojavanja potpisa što je njihovo demokratsko pravo, čak i GONG je tvrdio da Inicijativa na to ima pravo i budući da je ovaj cijeli proces kompromitiran i da mi očito imamo namjeru ministra od samog početka i njegovih izjava i samog premijera o toj inicijativi da se taj referendum sruši ja ću iz protesta ovdje budući da su okupirali institucije okupirati ovu govornicu i ne mislim se maknuti sa ovoga mjesta. Pozivam hrvatski narod na reakciju, ovo zahtjeva oštru reakciju jer očito da se kroz institucije ne može ništa napraviti. Potrebni su nam veliki i masovni prosvjedi protiv ovakve odnarođene Vlade predvođene Andrejom Plenkovićem. Prvi prosvjed će se dogoditi već u subotu u Vukovaru to da se konačno istraže zločini koji su učinjeni nad hrvatskim narodom u Vukovaru a i u drugim dijelovima Hrvatske jer institucije nisu definitivno dovoljno odradile, imamo i priznanje Vladimira Šeksa na nedavnom skupu HDZ-a gdje je rekao da je on sam osobno utjecao na to, na zahtjev predsjednik, bivšeg predsjednika Tuđmana kojem on sada to inputira, čovjek je mrtav i ne može se braniti da je on inzistirao da se smanji broj tih kaznenih prijava zbog čega oni koji su trebali odgovarati nisu odgovarali. To je prvi prosvjed protiv ove Vlade na koji MOST dolazi u jakom sastavu, idu naši branitelji, dragovoljci, zastupnici Domovinskog rata. Ja neću osobno ići ali ići će oni koji trebaju ići ali taj prosvjed nije dovoljan. Ovo što je napravio Andrej Plenković i Lovro Kuščević zahtjeva znači puno oštriju i snažniju reakciju hrvatskog naroda, puno snažniji odgovor i ja očekujem da će se on i dogoditi. Ovdje se pokazalo da nije važno tko potpisuje nego tko broji potpise, pokazalo se da je namjera od samog početka bila ove Vlade i Andreja Plenkovića srušiti referendum o izmjeni izbornog sustava kojeg su oni skrojili po svojoj mjeri a cilj je bio smanjiti broj zastupnika u Saboru, racionalizirati rad Hrvatskog sabora, odnosno samih zastupnika. Evo, vidimo svi će ovdje primiti plaću za današnji dan a koliko nas je tu. Cilj je bilo učiniti izborne jedinice znači da svaki glas vrijedi isto u svakoj izbornoj jedinici. Isto tako znači da imamo situaciju da oni koji su izabrani na jedan drugi način odlučuju o većini u Hrvatskom saboru. Imamo sada jednu tanku većinu međutim očito da Plenković to ne želi nikako dopustiti i Kuščević i iz tog razloga ja ću okupirati ovu saborsku govornicu. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji na ovoj raspravi. Iako ste odstupili od teme, nisam vas prekidao, imate svoje političke razloge. Molio bih vas da se vratite na vaše mjesto. Ne. Temeljem članka 239. poštovani kolega Grmoja ja vam izričem opomenu i opetovano vas molim da zauzmete svoje mjesto. Temeljem članka 240. Poslovnika oduzimam vam opomenom riječ o ovoj temi više i molim vas da napustite govornicu i da se vratite na svoje mjesto.

I svojim ponašanjem onemogućavate rad Sabora. Ovu stegovnu mjeru vam izričem za vrijeme trajanja ove rasprave i ove točke dnevnog reda. Hvala lijepo. S ovime smo završili za današnji dan sa raspravom. Milijan (HDZ)** Nastavljamo sutra u 9,30 sati sa završnom riječi poštovane državne tajnice Zdravke Bušić. Hvala lijepo.